Запомнете, стига с тези манипулации! Вижте последната страница – имаме един печат, на който не се вижда „Областно ръководство на Движението за права и свободи”. Колкото до назначенията, не се плашете! Вие на 27-и, когато взехте властта, само за две седмици – само за две седмици! – ликвидирахте всичко, което беше назначено, и то можещи

Задържахте ги в 4,00 ч. и ги пуснахте, забележете, колеги, в 21,00 ч., когато вече изборният ден е свършил. Сега, на 22 януари, излезе постановление на Окръжна прокуратура:

Благодаря Ви, уважаеми господин Хаджихасан. Усещам как от декларации от името на групи започват личните обяснения. Затова ли вдигате ръка, господин Цветанов? Заповядайте и не забравяйте да си поставите стабилно

Ако ще продължавате декларацията, моля Ви се, заповядайте за лично обяснение. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Така че, господин Хаджихасан, моля Ви, недейте да правите поредните внушения и подобни манипулации

МИКОВ: Госпожо Караянчева, обърнете се към мен! Останаха Ви пет минути одеве, за да разкажете всички тези работи в декларацията. Вие не го сторихте. Сега имате думата за лично обяснение, чувствате се засегната от господин Хаджихасан, а Вие продължавате онзи жанр. Очевидно трябват промени в Правилника, за да не се злоупотребява. Очевидно! Хайде, продължете и обяснете с какво сте засегната.

МИКОВ: Господин Хаджихасан, моля Ви да не изпадаме в тази каскада от лични обяснения, които не са лични обяснения, а са дискусия по същество. Моля Ви, проявете разбиране, господин Хаджихасан. ХАСАН ХАДЖИХАСАН

Аз неведнъж питам как да се обръщаме към народните представители в залата и тези, които злоупотребяват с това право, да ми обяснят – с „госпожо”, с „господине”, за да не се обясняваме лично ли? лично обяснение имат право само тези, които в края на краищата са били засегнати лично от говорившия преди тях. (Реплики от ГЕРБ.) Господин председателю, апелирам към Вас – трима народни представители: Захари Георгиев, аз и господин Пламен Славов, сме внесли предложение за промяна в правилника,

дискусията отива по съвсем други правила – няма реплики, няма дуплики, започва някакво диалогизиране. Уважаеми народни представители, това не е добро за дискусията, когато се злоупотребява с правото на лично обяснение, само защото някой си е чул името. Трябва наистина да е засегнат. Продължаваме нататък. Господин Сидеров, извинявайте, имате думата. Вие я поискахте преди доста време.

разбира се, под мъдрото ръководство на това правителство, което осигури топло време през януари, всичко в България е наред. Имаме много добри нива на стандарт на живот, ликвидирахме безработицата, особено младежката, демографският въпрос също така е решен, чуждите монополи са изгонени, в български ръце са върнати всички наши индустриални мощности, добивът на полезни изкопаеми и според световните класации сме на първо място по човешко щастие. Има само един-единствен проблем, който затормозява развитието на България, както и междудържавните отношения на България, да не кажа нещо по-силно. Напоследък научавам, че заради моя имунитет, който се иска усилено от всички медии, политици, коментатори, дихатели, дизайнери, от всички възможни общественици, заради моя имунитет, който не съм го дал и не е взет от Народното събрание, нещата в България не вървят.

Чух и нещо още по-страшно: възможно е да се създадат и междугалактически проблеми (смях, оживление), защото разбрахме, че извънземните бавели своя контакт с планетата Земя, защото Волен Сидеров имал имунитет. По тази причина, господин председател, за да предотвратя Трета световна война, катастрофи, катаклизми и геополитически конфликти,

моля Ви за ред в залата! Имате право на изявление, но не по този начин.

така да се обърна от тази висока трибуна към най-честната, най-обективната, най-безпристрастната и справедлива правораздавателна система в света, това е българската правораздавателна система! Смятам, че след тази пречка, която стоеше пред нея, огромна пречка като траверса, преди да я откраднат цигани, сега вече правораздавателната система в България ще заработи на пълни обороти, като швейцарски часовник ще заработи и ще започне да ликвидира престъпността, както всички български граждани очакват. Аз силно се надявам, разбира се, кой съм аз – аз съм един малък, дребен, грешен човечец, както се казва, челобитно се обръщам с прошение към господа прокурорите в България: също така бързо, реактивно, рефлективно, светкавично, както реагираха на инцидента на летище Варна, по същия начин да реагират, ако може, и на злоупотребите, за които сме подали сигнали. Например, ще дам само скромен пример и повече няма да тревожа тревожа ежедневието, натовареното, отговорно ежедневие на нашите прокурори, само един скромен пример ще дам. Вече няколко месеца минаха, откакто сме внесли сигнал за злоупотреби на господин Бойко Методиев Борисов и няма реакция. Не знам защо?! Българската прокуратура не трябва да се бои, да се страхува. Ето, падна й този камък от шията – вече Сидеров си даде имунитета, може да бъде осъден, може да бъде вкаран в затвора, тъй като, разбира се, Сидеров е виновен за всичко това, което в момента тежи върху българските граждани, Сидеров ще си понесе своето. Дами и господа от прокуратурата, моля Ви със същата отзивчивост, професионален рефлекс и бързина да се отнесете към сигнала, сигналчето, което скромно ние сме вкарали при Вас, в прокуратурата, срещу лицето Бойко Методиев Борисов и неговият имунитет също така да бъде поискан. Бих призовал всички честни и почтени народни представители от ГЕРБ, които няма от какво да се страхуват от правораздавателната система, също така, както и моите колеги, да подадат по едно заявление тук, при председателя, че се отказват от своя имунитет. Те са

подайте и Вие по същия начин Вашия имунитет, за да може прокуратурата с развързани ръце най-после да се справи с престъпността в България, защото това беше голяма пречка. Съзнавам, че със своите действия, които предизвиках толкова медиен шум, спънах работата на правораздавателните органи в България. Те бяха затруднени, не знаеха какво да правят. Няколко десетки високопоставени, високоотговорни служители на системата на МВР и на правораздавателната система се занимаваха от сутрин до вечер с изясняване на инцидента, който разтърси не само България – цяла Европа. По този начин смятам, че вече всичко ще се успокои и нещата ще вървят напред, към светлото бъдеще, което се очертава пред нас, под мъдрото ръководство на правителството, което, пак ще напомня, осигури топло време през януари. Групата на „Атака” няма да пречи на правораздавателната система по никакъв начин, даже ще й помага със своите чистосърдечни показания, ще продължава да разобличава лъжесвидетели, като един полицай, който не знам кой го накара да излъже така грозно. Младо момче взе че излъга, може би за първи път в живота си, тежък грях му сложиха на това момче. В заключение искам да кажа следното. Тези, които си мислят, че ще превърнат България в бардак, в който полицаите са бандити и бандитите – полицаи, че ще превърнат България в някаква Джамахирия или в някаква колониална територия, в която няма да се знае кой пие и кой плаща, няма да им се случи това! Дами и господа народни представители, докато има български патриоти, това няма да се случи, а те се умножават, те се увеличават въпреки усилията на нашите душмани. Хората, които дават своето доверие на мен и моите колеги, които изразиха подкрепа по такъв категоричен начин, се увеличават за Ваше голямо съжаление. И няма как да е другояче, защото нашето дело е правото – това е ясно! Затова и моите колеги ме защитиха, защото знаят, че нашето дело е правото! Затова благодаря на всички тези, които през последните седмици ме заливаха с омраза и плювни, защото от тяхната омраза и тяхната плюнка се раждат още български патриоти, които знаят, че нашето дело е правото! В заключение само ще кажа, че има архивен филм за бомбардировките над София пред 1944 г. от високоцивилизованите наши партньори сега в НАТО – англо-американците, които убиваха мъже, жени и деца с бомби играчки, сред руините на

„И все пак България ще пребъде!”. С тези думи завършвам днешното си обръщение към Вас. И пак отново челобитно се обръщам към високоуважаемата прокуратура: да бъде все така светкавична и да ликвидира престъпността в България в следващите дни!

Ще бъде срамно да четем стенограмата от това, което се разигра преди малко в пленарната зала. Вие, господин председателю, в противоречие на всички норми на нашия правилник, на Конституцията допуснахте един спектакъл,

…са връчвани определени волеизявления на председателя и смятам, че е нормално, когато ги връчват народни представители, да ги приеме. Продължете – заповядайте.

Или спазвайте процедурите в правилника, които са разписани с оглед на Вашата компетентност, или наистина да знаем, че този правилник е пожелателен и тук всеки може да си прави каквото поиска – да излиза от името на парламентарна група с цялата си група,

дискусии в Народното събрание. Само нещо друго ще Ви кажа – че в правилника е доста ясно как се връчва заявлението за имунитет на председателя. Имаше редица случаи, в които правилникът не се изпълняваше. Даже аз пледирах да го променим, за да не ми се връчва лично – все още не е променен.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще представя: „ДОКЛАД за първо гласуване на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс относно Проект на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 12 декември 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители на 28 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 17 януари 2014 г., Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс обсъди Проект на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители. На заседанието присъстваха проф. Емилия Друмева –председател на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс, членове на Обществения съвет и граждани. Проектът на нов Изборен кодекс беше представен от вносителите, които посочиха, че макар и формално внесен от народни представители от Коалиция за България, това е проект, изработен с участието на представители от всички парламентарни групи във Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, на граждански организации и движения, на извънпарламентарни партии, както и на институциите, които имат отношение към провеждането на изборите. Промените, предложени в проекта, са многобройни и важни, което налага съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове отмяната на действащия Изборен кодекс и приемането на нов. Предложеният проект на нов Изборен кодекс предвижда ново структуриране, опростяване и промяна в изборните правила в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на изборите, на Групата държави срещу корупцията и на гражданските организации и движения. Основната цел на проекта на нов Изборен кодекс е подобряване на правната уредба на изборите и провеждането им в съответствие с международните стандарти. С кодекса се определят условията и редът за провеждане на изборите, включително за народни представители за Велико Народно събрание. За първи път се предвижда преференциално гласуване на избори за народни представители и на избори за общински съветници, като предлаганият праг на преференцията е достатъчно нисък, за да осигури реално разместване на кандидатите в листите и достатъчна мотивация на хората за участие в изборите. Предлага се въвеждане на машинно гласуване, което първоначално да се проведе паралелно с гласуването с хартиени бюлетини. Целта на въведената възможност за машинно гласуване е ограничаване на контролирането на вота и злоупотребите с хартиени бюлетини. За да се отговори на високите обществени изисквания, се предвижда бюлетините да се отпечатват от печатницата на Българската народна ще ползва и други специализирани печатници, при спазване на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините ще се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия. По отношение на избирателните списъци се въвеждат правила за по-строг контрол при съставянето и актуализирането им. В Преходните и заключителните разпоредби на проекта се предвижда поетапно създаване на изборен регистър, поддържан от Централната избирателна комисия. Правомощията на наблюдателите, застъпниците и на представителите на партии и коалиции са обособени в отделни глави и им се предоставя възможност да присъстват на всички етапи от изборния процес.”

проблемите са важни. „За повишаване на прозрачността при изборите се дава право и на средствата за масово осведомяване да присъстват на заседанията на комисиите, по време на гласуването, при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от Предлага се професионална, експертна и независима Централна избирателна комисия, която да се избира от Народното събрание след публична процедура, изслушване на кандидатите и преценка на професионалните им качества. В работата на комисията ще се включат и представители на гражданските организации и движения чрез предвидения Обществен съвет. Обучението на членовете на избирателните комисии ще се извършва чрез обучително звено, което има за основна задача да подобри работата им. В изпълнение на исканията на гражданските организации и препоръките на международните институции, решенията на избирателните комисии, се предлага да подлежат на съдебен контрол, с изключение на постановените в изборния ден, поради липса на технологично време. Основни принципи, залегнали в проекта, са равнопоставеността на участниците и облекчаване на режима за регистрация в изборите. Намалява се депозитът за участие в изборите, броят на подписите на граждани, които подкрепят участието на партия, коалиция или независим кандидат, предоставя се възможност за справки в списъците с данни на избиратели, подкрепящи регистрацията по единен граждански номер, включително и на безплатен телефонен номер. По отношение на регистрираните кандидати за участие в изборите се предвижда сваляне на имунитета при извършено престъпление от общ характер с разрешение на Централната избирателна комиссия, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор, което напълно отговаря на практиките в другите държави. Особено място е отделено на осигуряването на условия за справедлив и равен достъп до медиите, който е един от най-важните стандарти за финансирането на предизборните кампании на Съвета на Европа и ОССЕ. Една от насоките, в които предложеният проект отбелязва значим напредък, е свързана с условията за медийно отразяване на предизборната кампания въвеждат се медийни пакети, предлага се предизборната кампания в програмите на обществените медии да се излъчва безплатно, Съветът за електронни медии да изработва специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги. Методиките за определяне на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите се предлага да бъдат неразделна част от кодекса. Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители, беше представен от народния представител Цецка Цачева. В подкрепа на внесения законопроект беше изложено становището, че промяната в изборните правила, която да отговаря в най-голяма степен на обществените нагласи за преустановяване на изборните манипулации и постигане на прозрачност в изборният процес, може да бъде осъществена чрез изменение и допълнение на действащия Изборен кодекс. Със законопроекта се предлага смесена изборна система със засилен мажоритарен елемент при изборите за народни представители – 31 народни представители да се избират по мажоритарна система, а 209 народни представители да се избират по пропорционална система. Предвижда се и преференциално гласуване с праг 5 на сто. Облекчават се условията за регистриране и участие в изборите на независими кандидати чрез намаляване на размера на депозита за участие във всички видове избори и на броя на подписите в подписка за кандидат за народен представител. Изборната бариера се намалява на три на сто, за да може да има по-широко представителство на българското общество в Народното събрание. Предвижда се промяна в правомощията на Централната избирателна комисия, свързана с поддържането на избирателните списъци. Техническото изработване и отпечатването на изборните книжа, включително на бюлетините, се предлага да се осъществява от Българска народна банка. Предлага се възможност търговските медии да предоставят безплатно време за отразяване на предизборната кампания при наличие на договореност между субектите, заявили желание за участие в изборите. Народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България подкрепиха внесения Законопроект за нов Изборен кодекс, изразиха становище, че проектът е плод на усилията на много неправителствени организации и граждани, подчертаха, че са налице съществени идейни и конструктивни промени в проекта на нов Изборен кодекс в сравнение със сега действащия, което налага и приемането му. Народните представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха позиция, че е необходимо приемането на нов Изборен кодекс, с който да се създадат нов ред и правила, които да гарантират, че всички действия до изборния ден водят до безспорен резултат, в който участниците и гражданите нямат съмнение, изразиха становище, че следва да се даде обща дефиниция на понятието „живял” по начин, който да не ограничава конституционни права на български гражданин. Беше изказано становище за необходимостта от прецизиране на разпоредбите, свързани с преференциалното гласуване, за да не се допусне драстична промяна на подредбата на кандидатите в партийните листи. Застъпи се становището, че следва да отпадне ограничението за водене на предизборната кампания само на български език. Народните представители от Парламентарната група на партия „Атака” подкрепиха принципно внесения Законопроект за нов Изборен кодекс, като изразиха позиция за запазване и дори разширяване на принципа за уседналост, въвеждане на възможност за задължително гласуване, както и недопускане на възможност предизборната кампания да се води на език, различен от българския. Заявиха, че следва да се предвидят повече възможности за ограничаване фалшифицирането и манипулирането на гласовете чрез поставяне на видеокамери в избирателните секции, предаване онлайн на документите и други. Народните представители от парламентарната група на Политическа изказаха принципно несъгласие с проекта на нов Изборен кодекс, изразиха становище, че текстовете на внесения проект до голяма степен съвпадат с тези на действащия Изборен кодекс. По отношение на въведената възможност за отпадане на имунитета на кандидатите подчертаха, че това може да се превърне в разправа с политическия опонент извън полето на изборната надпревара, изразиха становище против въвеждането на машинното гласуване, като недоказан метод за предотвратяване на изборни манипулации и поради отмяната му в много държави. Проектът на нов Изборен кодекс беше подкрепен по принцип и в цялост в становището на Обществения съвет, представено от неговия председател. По отношение на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Общественият съвет застъпи позиция, че предложените изменения няма да изпълнят предназначението си и да отговорят на исканията от различни страни на обществото за нови изборни правила, поради което изразява становище за отхвърлянето му и за съсредоточаване на обсъждането върху проекта за нов Изборен кодекс. Отбелязано беше, че след приемане на проекта на първо гласуване Общественият съвет ще започне обсъждането му по отделните теми. Препоръчва на Временната комисия при разглеждането на проекта на второ гласуване да разгледа предложенията за номерацията на бюлетините, намаляване броя на избирателите за формиране на избирателни секции, гласуването по интернет, формиране на самостоятелен изборен район за гласовете от чужбина, реформа в пасивното избирателно право за народни представители, засилване на контрол при ползването на медийните пакети, както и за въвеждане на задължителна единствена преференция и като вариант факултативна преференция с праг 3 на сто и намаляване бариерата за разпределяне на гласовете на национално ниво при парламентарни избори от 4 на 3 на сто. В резултат на проведеното обсъждане, Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс предлага на Народното събрание: на Изборен кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 12 декември 2013 г. Становището на комисията е прието със 7 гласа без „против” и 3 гласа „въздържали се”. 2. Да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Андон Андонов и група народни представители на 28 юни 2013 г. Становището на комисията е гласувано с 3 гласа „за”,

кой от вносителите от групата на господин Андонов? Заповядайте, уважаема госпожо Цачева, за да представите становището. Да се готвят от другите вносители – който ще представи становище по законопроекта. Заповядайте, малко повече от месец и половина след провеждането на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г., от името на Парламентарната група на ГЕРБ внесохме предложение за изменение и допълнение в действащия сега Изборен кодекс. Причините за това са ясни на всички ни – динамична обществено-политическа обстановка в страната, очаквания в мнозинството от българските граждани за предсрочни избори, както и необходимост от спешни промени в изборното законодателство с оглед фактите, които се случиха по време на предизборната кампания, в деня на размисъл при провеждането на предсрочните парламентарни избори. За това време, когато подготвихме и внесохме предложението за изменение и допълнение на сега действащия кодекс, съобразихме постъпилите предложения на неправителствени организации и граждани – повтарям, преди 28 юни 2013 г., поради което след обобщения на тези предложения, стигнахме до извода, че основното искане от страна на гражданското общество е да бъдат променени така процедурите и нормите на изборното ни законодателство, че да има по-голяма представителност в Народното събрание, с оглед мнозинството от български граждани. Голяма част от тях се почувстваха непредставени и второто Народно събрание, поради което те настояваха, настояват и в момента, за смесена избирателна система със силно застъпен мажоритарен елемент. Дори всички си спомняте, че призивите бяха да се приложат нормите на Закона за избор на Велико Народно събрание, половината от състава на Народното събрание да се избира с едномандатни избирателни райони, тоест мажоритарно, а останалите да бъдат по пропорционална листа. Затова основното предложение в нашия законопроект е за въвеждане на смесена избирателна система, която е позната в практиката на новия парламентаризъм в България, тъй като по този начин се проведоха изборите през 2009 г. за Четиридесет и първо Народно събрание.

120, е необходимо повече време, промяна в немалко други законодателни актове, извършване на известна административна реформа, за да може да бъдат преструктурирани сега познатите райони в 120 едномандатни, поради което преценихме, и с оглед очакванията на българското общество за бързи, навременни промени в законодателството предложихме да се върнем към системата от 2009 г. Повтарям: Повтарям: това, което съдържа основно като предложение нашият кодекс, е смесена избирателна система със силно застъпен мажоритарен елемент чрез въвеждане на едномандатни избирателни райони, а по отношение на многомандатните райони, с които гласуването да се извършва по листа на партии и коалиции или на издигнати от инициативни комитети кандидати, да бъде въведена преференция с изключително нисък праг. Нашето предложение е това да бъдат 5%. Считаме, а това се потвърди и с последващите становища на неправителствени организации, които са провели изследвания в тази сфера, че преференция в процент над 5% всъщност не води до реално разместване на кандидатите, посочени от партиите и коалициите. На следващо място, за да отговорим на очакването на хората за по-близка и по-силна представителност, въвеждаме облекчени условия за регистриране и участие в изборите на независими народни представители, издигнати от инициативни комитети, чрез намаляване на необходимите подписи в подписката – от 3000 при сега действащата регулация

наистина представителност, считаме, че е крайно време изборната бариера да бъде намалена, а не както е 4% в момента. Затова ние предлагаме изборната бариера да бъде намалена на 3%.

включването в Изборния кодекс на методиката за изчисляване на резултатите от гласуването. Предвидили сме правила, които да доведат до актуализиране и поддържане на тази актуализация на избирателните списъци, което да стане за сметка на задължения към органите, които имат отношение и които са длъжни да поддържат изправността на тези списъци. Категорично се противопоставяме обаче при изчистването на списъците от така наречените „мъртви души”, под „мъртви души” да се разбират български граждани, които живеят извън границите на държавата, които обаче имат избирателни права, но само защото по някакъв начин държавата не разполага към момента и не е информирана за техен настоящ адрес, то те да бъдат лишени от тези списъци за участие в изборите. Безспорно,

Трябва да има и правила, които да оптимизират онзи раздел от Изборния кодекс, който урежда отношенията с медиите, и начина, по който се реализира предизборната кампания. предлагаме възможност медиите да предоставят и безплатно време за отразяване на предизборната кампания. Тук основно това се отнася за по-малките партии, за издигнатите от инициативни комитети кандидати народни представители, така че в този смисъл мисля, че предложенията са стъпка напред към подобряване нормите на Изборния кодекс. Уважаеми народни представители, даваме си сметка, че първо, малкото време, за което изготвихме и внесохме тези предложения, не гарантира перфектност, каквато изобщо не е възможна по отношение на който и да е законодателен акт, но при подкрепата Ви за този законопроект за изменение и допълнение е напълно възможно между първо и второ гласуване да бъдат детайлизирани и подобрени предложенията, които сме направили. Даваме си сметка, че каквито и норми да бъдат разписани, прилагането на един нормативен акт, на един кодекс, което е дейност, свързана от държавни институции и от граждани, всъщност ще определи качеството на изборния процес като цяло. Не приемаме анатемата върху един законодателен акт, действащия в случая Изборен кодекс, че, видите ли, само той е виновен за онези неблагополучия, на които станахме свидетели по време на предизборната кампания, на провеждането на изборите, а и процесите на недоволство от страна на българските граждани, които вървят и до днес. Затова Ви призовавам да подкрепите този законопроект, още повече че и в комисията от членове на Комисията за изработване на Изборния кодекс от страна на левицата бе направено признание, че в голямата си част те са идентични с предложенията на другия акт, който ни се предлага. Същото откровение направи и госпожа Манолова при участието си в седмичната „Панорама” миналия петък. Призовавам Ви

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проекта за нов Изборен кодекс, внесен от народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България. Още в началото трябва да кажа ясно, че макар и формално внесен от депутати от Коалиция за България, този кодекс е изработен от Временната парламентарна комисия, комисия, която беше създадена в Българския парламент. Той е резултат от общите усилия на народните представители от различни парламентарни групи и представители на гражданските за първи път процесът беше достатъчно публичен и прозрачен. В него се включиха представители на всички институции, които имат отношение към провеждането на изборите, експерти по изборно законодателство, представители на организациите на българите, живеещи в чужбина. За всички Вас, които сте следили този процес – предполагам си спомняте кадрите, при които представители на гражданските организации седяха тук, в тази зала, и участваха в обсъждането на новите изборни правила. Това се случва за първи път и затова имам претенцията проектът, който представям пред Вас, да е общо дело на гражданските организации и на народните представители, за първи път изработен при широко и истинско и истинско представителство от страна на неправителствения сектор. Може би затова чувствам ангажимент и като председател на Временната комисия, която изработи Проекта за нов Изборен кодекс, от тази трибуна в деня на неговото представяне за първо гласуване, да благодаря на всички тези, които отделиха от времето си и участваха активно в изработването на новите изборни правила, и да им кажа, че днес представям техния проект. Преди да акцентирам върху основните промени в изборните правила, може би трябва да кажа няколко думи по една от основните дилеми, по един преюдициален въпрос, а именно дали е необходимо приемането на изцяло нов Изборен кодекс или са достатъчни промени в действащото изборно законодателство. Според нас и според гражданските организации е необходим изцяло нов Изборен кодекс, защото,

и демократични избори. Нещо повече, по време на парламентарните и по време на президентските и местните избори, проведени въз основа на тези изборни правила, изборните разпоредби се оказаха основа за допълнителни фалшификации, манипулации и гафове в изборния процес. На второ място, гражданите, които излязоха на улицата още през февруари, и тези, които протестираха през лятото на 2013 календарна година, заявиха ясно, че искат изцяло нов Изборен кодекс и не биха се съгласили с козметични промени на действащите изборни правила. Проектът, който днес обсъждаме и представяме на Вашето внимание, освен това съдържа промени, които са многобройни и важни, каквото е изискването на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, което налага приемането изцяло на нов Изборен кодекс, а не просто промени в действащия такъв. На последно място, ще цитирам становище на Венецианската комисия и на наблюдателите от ОССЕ – съвместно становище, в което те отправят изрична препоръка за промяна в структурата на действащия Изборен кодекс. Цитирам ги дословно, за да няма спекулации. Те казват: „Необходима е промяна в структурата на кодекса, за да се избегнат излишните повторения и да се улеснят органите, които отговарят за неговото прилагане, с възможност за насочване към правилата и процедурите за конкретния вид избори, без да се налага преглед на многобройни и различни части от текста.” Или казано с други думи, отразяването на всички промени в изборното законодателство, които са достатъчно съществени и многобройни, плюс промяна в структурата, е невъзможна без подобрения върху действащата законодателна база. Затова е необходимо приемането на изцяло нов Изборен кодекс, в който да бъдат отчетени всички препоръки на международните организации, на Венецианската комисия, както и очакванията на българските граждани за правила, които да осигуряват честен и демократичен изборен процес. Ще кажа накратко какви са новите моменти в изборното законодателство и в Проекта за нов Изборен кодекс. За първи път кодексът ще се прилага за всички избори, включително и за изборите за Велико Народно събрание. За първи път предлагаме въвеждането на преференциално гласуване и при изборите на народни представители, и на общински съветници, като предлаганият проект на преференцията е достатъчно нисък, така че да доведе до реално разместване на предложените кандидати в листите, което очакваме да мотивира българските граждани да участват по-активно в изборния процес, за да бъдат избрани личности в изборните органи, които се ползват с широко обществено доверие, което в крайна сметка да доведе до повишаване на имиджа на За първи път предлагаме въвеждането на машинно гласуване, чрез което да се ограничи контролирането на вота и спекулациите с хартиени бюлетини, на които се нагледахме на всички последни избори – не само парламентарни, но и президентски и местни. Първоначално обаче предлагаме машинното гласуване да бъде въведено експериментално, паралелно с гласуването с хартиени

но за първи път по Наредбата за печатане на ценни книжа под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия, което да бъде надеждна преграда срещу всички опити за фалшификация на избори с допечатване на допълнителни количества бюлетини. Предлагаме нов начин за конституиране на Централната избирателна комисия – тя да бъде професионална, експертна и независима, каквото е каквото е изискването на международните стандарти и на редица наблюдатели от международни мисии – членовете на комисията да се избират чрез открита и прозрачна публична процедура, проведена в Народното събрание пред погледите на цялото общество, с изслушване на отделните кандидати. Впрочем по подобен начин се структурират избирателните комисии във всички европейски държави. Предлагаме за първи път към Централната избирателна комисия да бъде създаден обществен съвет, който да следи зорко за това как се ръководи изборният процес, а също и обучително звено, което да гарантира по-високо ниво на компетентност на членовете на всички избирателни комисии. За първи път в отделни глави подробно са разписани правомощията на наблюдателите, застъпниците и представителите на политическите партии. Целта е те да имат пълен достъп, заедно с медиите, до всички фази на изборния процес, включително и на заседанията на всички изборни комисии. По този начин ще бъде осигурена истинска публичност и прозрачност в дейността на изборните комисии. Тук сме въвели и други нови и важни правила, например всички актове на изборната администрация да подлежат на съдебен контрол, всички заседания на всички комисии да се излъчват в реално време да има видео архив и архив на протоколите от всички заседания и от всички важни решения на изборните комисии, така че всички български граждани да са наясно с мотивите на членовете на изборната администрация за едно или друго решение. За първи път въвеждаме задължението за поддържане на публични регистри, включително и на интернет страниците на изборните комисии, които да дават възможност на гражданите

заключение, е надеждата, че всички парламентарни групи ще се включат в обсъждането на новия Изборен кодекс – не с цел да бойкотират процеса, а с цел да подобрят текстовете. За първи път имаме шансовете да приемем изборни изборни правила, които да гарантират честни избори, които да убедят хората, че техният глас ще бъде отчетен правилно, че има смисъл да гласуват и по този начин да отговорим на обществените очаквания.

си с благодарност към всички колеги и на председателя на временните комисии по изработване и приемане на новия Изборен кодекс, и най-вече на множеството организации, експерти, които неизменно участваха и все още участват в проекта по кодификация на най-демократичните, най-основните и важни обществени отношения, а именно изборните правила, без които едно общество не би могло да се нарече демократично... Обществени отношения, уредени в тези правила. Всеки уважаващ себе си юрист и законотворец е наясно, че няма перфектен, безупречен закон без празноти, всеуреждащ и всеобхващащ изцяло обществените отношения в определена област. Това несъвършенство на закона произтича от обстоятелството, че с него се уреждат вече възникнали обществени отношения, поради което винаги всеки закон се явява догонващ, изоставащ от общественото развитие. С оглед на гореизложеното, като един от вносителите на Законопроекта за нов Изборен кодекс, не претендирам, че същият е безупречен и съвършен. В този проект обаче в голяма степен е обективирана волята на суверена, изразена и предадена чрез гражданските организации, на които имах честта да благодаря в началото на изказването си. Този законопроект е крачка към демокрацията в нейния изначален замисъл, а именно като форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите за управлението, или с други думи – народовластие. Обществените очаквания в тази насока не са големи, но са пределно ясни честни и прозрачни избори, отразяващи действителната воля на суверена. Избори, гарантиращи едно от основните конституционни граждански права – да избираш и да бъдеш избиран в органите на управление на собствената си държава, на България, органите, в които България членува и участва като международноправен субект. За да отговорим на тези обществени отношения в новия Изборен кодекс залегнаха правила, които в голяма степен гарантират представителност, честност, прозрачност и същевременно гъвкавост. Ще се спра на няколко основни нови положения: пропорционална система с преференция, въвеждане на машинно гласуване, професионална изборна администрация, равнопоставеност на кандидатите, активна регистрация, въвеждане на принципа на прозрачност и публичност чрез осигуряване присъствието на наблюдателите практически в целия изборен процес. Започвайки работата си Комисията по изработването на нов Изборен кодекс на първо място трябваше да определи вида избирателна система. Имаше редица предложения: за мажоритарна избирателна система, за така наречената „германска изборна система” – смесена, за настоящата пропорционална и за пропорционална с преференция. Във всяка една от предложените системи се крият недостатъци и несъвършенства. Мажоритарната, към която се причисляват само две страни в Европа, би изкривила волята на суверена и голяма част от българите биха останали непредставени – гласувалите за загубилия кандидат. Тази система би отворила широки врати, предвид нашата реалност, за купения или така наречен „корпоративен” вот. Германската система е наистина добра, съчетаваща в себе си положителните страни както на мажоритарната, така и на пропорционалната изборна система. Според изборните експерти обаче тя е твърде сложна, а и нейното прилагане при константния брой народни представители не би било сполучливо. Ето защо нашият законопроект се опита да отговори в максимална степен на обществените очаквания за представителност, стабилност и честност в изборния процес, като сме предложили пропорционална система с преференция от 7%. Това предложение, от една страна, запазва положителните насоки на пропорционалната система, а именно сърцевината на пропорционалната изборна система, която е съотношението между гласове и мандати, което се извежда като принцип на справедливо разпределение, при което всяка партия, коалиция или инициативен комитет печели толкова, колкото избирателите й преценят. Съответствието между дял „гласове” и дял „мандати” например в така формираното законодателното тяло – Народното събрание, е огледало на политическите интереси на нацията. От друга страна, преференцията е стъпка към положителния аспект на мажоритарната система – избирателят да гласува за личност, като осигурява възможност на суверена да изрази своите предпочитания към определен кандидат. Разбира се, прагът на преференцията следва да отговаря на две основни изисквания: първо, да е достижим, за да има смисъл преференцията изобщо, второ – да е достатъчно представителен, за да може да пренареди съответните листи. Считаме, че на тези две условия отговаря именно 7-процентна преференция и ще Ви дам пример: ако в област като Видин – избирателен регион, от който съм аз в това Народно събрание, на парламентарни избори за някоя партия са гласували 20 хил. граждани, то необходимият брой гласове, за да се задейства механизмът на преференцията, ще е 1400 гласа. Първо, то е достижимо, и второ – достатъчно представително, макар и на долния според мен праг, за да пренареди съответната листа. В проекта за нов Изборен кодекс явно са застъпени исканията на гражданите за по-лесно, равнопоставено и гарантирано участие в изборния процес на извънпарламентарни политически субекти, в това число инициативни комитети. Като пример: гаранцията за участие на инициативните комитети е сведена до символичните 100 лв., а броят на подписите – до 500. Предвидени са и медийни пакети за участие в предизборна кампания на непарламентарно представените партии и инициативни комитети, което явно е крачка към равнопоставеност на политическите субекти с политическите Въведени са машинното гласуване, уникален пореден номер и полиграфическа защита на бюлетината, като има предложение поредният номер да бъде скрит, за да се запази тайната на вота,

С тези мерки се цели да се гарантира в максимална степен невъзможността за манипулация на съответния вид избор, да се гарантират основните конституционни права на гражданите – да избираш и да бъдеш избран, без да е опорочена волята на избирателя, и да се сведе до минимум субективният елемент при отчитането на изборния резултат. Прозрачността и законосъобразността на изборния процес е гарантирана практически с участието на наблюдатели на всички нива в изборния процес, както и с прякото интернет излъчване на работата на Централна, районна и общинска избирателни комисии. От друга страна, и с възможността да се обжалват на практика почти всички актове на органите, участващи в изборния процес. Уважаеми колеги, считам, че законопроектът за нов Изборен кодекс е акуратен отговор на обществените очаквания за демократични, прозрачни, обективни и справедливи изборни правила, стъпка в правилната посока, а именно посоката на адекватна защита чрез кодификация на едни от най-важните обществени отношения – изборните. Ето защо аз ще подкрепя на първо четене законопроекта, като се надявам, че Парламентът – народните представители, като най-висши пазители на демократичните принципи и устои на българската държавност, ще направят стъпка в правилната посока и ще подкрепят законопроекта.

в изказването на господин Попов стана ясно, че се мисли за уникален номер, който да бъде скрит на изборните бюлетини, за да запази тайната на вота.

Ако не се направи това, искам да споделя с Вас, колеги, че в едни СИК-ове, където поредността на бюлетините ще бъде изложена в разстояние на три бюра – както се правят по училищата СИК-овете, отпред ще стоят председател, зам.-председател, секретар и членове – по поредността на номерата може да се проследи кой за кого гласува. И това е вечерта, след като се заключат СИК-овете в стаята и започнат да преглеждат бюлетините. Какво става с тайната на вота? Не е ли това подготвено грандиозно следене на вота на хората?! Винаги се казва, че нашият Изборен кодекс, който

новите правила за печатане на хартиените бюлетини, тъй като на предстоящите избори машинното гласуване ще бъде просто експеримент. Важно е и Вие го подчертахте, че за първи път бюлетините ще се печатат под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия по начина, по който се отпечатват ценните книжа. Важно нововъведение е и това, че бюлетините ще бъдат под брой, с уникални номера, в кочани, така че да е ясно колко точно бюлетини са напечатани и колко точно бюлетини са тръгнали за различните избирателни райони, а не в печатниците да остават десетки и стотици хиляди бюлетини с неясно или по-точно ясно предназначение. Това, което трябваше да обясните, е, че номерата на кочаните на бюлетини трябва да съвпадат, след като избирателят гласува, с номера върху конкретната бюлетина, но че този номер ще се отстранява от бюлетината, така че в урната ще се пуска една бюлетина без никакъв номер, което да направи невъзможно контролирането на вота на българските избиратели. Ще помоля и другите народни представители, които се изказват, тъй като очевидно не всички депутати в залата са чели и двата проекта, нормално е да се объркат, така че при представянето на нововъведенията да бъдем достатъчно коректни, за да не създаваме излишни подозрения. Няма никаква възможност за контрол на вота, защото номерата на бюлетините ще се отстраняват преди пускането им в изборната кутия. Всъщност такава е практиката в десетки европейски държави. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Това беше почти дуплика на господин Стоев, ... Почти висока степен. Господин Шопов, за реплика към Филип Попов ли? За изказване. Господин Попов, няма други реплики. Отговорете на дуплика, ако прецените. Благодаря, господин председател. Действително грешката е моя, защото оборимо презюмирах, че всички народни представители са се запознали с предложения от нас Проект за нов Изборен кодекс, но репликиращата ме госпожа Мая Манолова категорично и ясно обясни какво съм имал предвид, като казах „скрити номера на изборните бюлетини” и че това по никакъв начин не би довело да манипулиране вота на избирателите. Благодаря.

Вучков. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, ще изложа своите пет аргумента срещу Проекта за нов Изборен кодекс, внесен от депутати от Коалиция за България. Първият аргумент – чисто юридически никога няма да приема наложилата се тенденция да се приемат нови закони и изборни кодекси, които на практика преповтарят 90% от своето съдържание в действащи закони, кодекси и така нататък. Сегашният Изборен кодекс преповтаря тази стара лоша традиция. Може би много хора искат да останат в историята като предложат съвсем нов нормативен акт с ниво закон и нагоре. Това не е нужно. Това е пример и с новия Закон за МВР. Мога да Ви дам и много други примери. Съжалявам, че юристите изобщо се включват в подобен дебат и с подобна инициатива. Важно е да предложиш нещо ново, а дали ще бъде в нов Изборен кодекс или не, това не е толкова важно. Пак ще кажа, може би над 85-90% от съдържанието на новия Изборен кодекс преписва нормите на действащия Изборен кодекс. Вторият аргумент срещу предложения нов Изборен кодекс от депутати от Коалиция за България. Той се приема в последния момент – не в дванадесет без пет, в дванадесет без една минута. Това е много опасно и вредно. Дори има наднационални указания – не, но все пак препоръки в това отношение да не се прибързва с приемането на нови изборни правила непосредствено преди предстоящ вот. Най-малкото необходим е цялостен синхрон на нова изборна администрация, напасване към новите правила. Очевидно това ще бъде голям недостатък и новият Изборен кодекс ще го докаже и в бъдеще. Според мен, не беше нужно създаването и на втора Временна комисия за Изборен кодекс. Това е една от причините за забавянето и внасянето на проекти в дванадесет часа без една минута. За шест месеца две временни комисии за изработване на изборни правила. Защо е необходимо това като 25 години е наложена парламентарна традиция това да е основна роля на една класическа, постоянно действаща правна комисия. Първата Временна комисия за изработване на нов Изборен кодекс, обърнете внимание, приключи без акт, който да съответства на нейното заглавие. Тоест без проект за нов Изборен кодекс. Тъй като тя се провали, непосредствено преди празниците около Нова година се предложи и прие нова Временна комисия. Според мен, това е контрапродуктивно. Трябва да се придържаме към старата, утвърдена парламентарна традиция винаги такива важни закони да се приемат и гледат от класическата Правна комисия. Защото по тази логика сега можем да предложим и нова Временна комисия за новия Закон за МВР, нова Временна комисия за Наказателния кодекс и така нататък, и така нататък.

в Проекта за нов Изборен кодекс липсва силно застъпен мажоритарен елемент. Аз съм привърженик на мажоритарната избирателна система. По тази причина, тъй като това не е застъпено в Проекта за нов Изборен кодекс, няма да подкрепя този проект, който е предложен от депутати от Коалиция за България. Затова проектът, който беше предложен от нашата парламентарна група, в това отношение, според мен, е много по-качествен и най-малкото ще повиши доверието и избирателната активност, което така силно се желае от всички български граждани, които са навършили 18 години. На четвърто място – колегата Стоев спомена, Вие се опитахте да отговорите – според мен, предварителното фабрично номериране на бюлетините е много опасно. Не го обяснихте добре. Опасно е по ред причини – това може да засили елемента контролиран вот. Казвам го без капка съмнение в правотата на това, което изразявам. Най-малкото на ниво малки секционни избирателни комисии ще се разбере кой как е гласувал. Това нарушава Конституцията, която гласи, че избирателното право се упражнява в условията на тайна, така човек да може свободно да формира своята вътрешна воля. Това е много опасно и по втора причина – може предварително да се всява страх у избирателите, особено в малките населени места, като бъдат заплашвани чрез това:

но това с предварителното фабрично номериране на бюлетините е много опасно, защото ще засили елемента контролиран вот. И на последно място, няма да подкрепя проекта за нов Изборен кодекс по една пета причина: в него липсва широко застъпване на практиката за наличие на регионални преброителни центрове. Така че, госпожо Манолова, няма как този проект, както Вие се изразихте, да е общо дело на политически партии и на неправителствения сектор, просто защото липсва този елемент. Само ще напомня за какво става дума. Целият неправителствен сектор от поне 7-8, ако не и 10 години, който, разбира се, наблюдава практиките около избори не само в България, а и на международно равнище, предлага да се наложи повсеместна практика за наличие на регионални преброителни центрове, в които всички урни от секционни комисии да бъдат отваряни пред очите на обществеността и на медиите и там да се прави публично броене. Това е много важен елемент отново срещу контролирания вот. 2011 г. за първи път се направи експеримент чрез жребий в община Бобошево. Госпожа Манолова тогава сякаш се противопоставяше на практиката, но практиката показа, че това беше много положителен елемент. Всички одобриха този експеримент в община Бобошево – абсолютно всички. Това беше успех. Според мен тази практика трябва да се наложи на територията на цялата страна. Това са моите пет аргумента срещу Проекта за нов Изборен кодекс и по тази причина няма да го подкрепя, а ще подкрепя този, който е внесен от нашата парламентарна група. Благодаря. (Ръкопляскания от реплики към изказването на господин Вучков? Заповядайте, госпожо Буруджиева. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вучков! Излязох, за да Ви направя реплика по един въпрос, но финалните Ви думи ме карат да Ви попитам: като беше толкова успешна и велика тази практика, защо не я въведохте, господин Вучков, във Вашия Изборен кодекс?

Да я бяхте въвели Ви казвам, като е толкова велика и да я бяхте предложили сега. (Реплики от ГЕРБ.) Втората и по-важна страна на моята реплика е следната. Разбирам, че имате определени тези, които трябва да защитите и това нещо... Не знам какви опорни точки, но се вижда видимо. Щом не искате да разберете следното... Видях още в първото заседание на Изборната комисия, че имаме огромен

Уважаеми господин Вучков, слушам Ви внимателно и слушам много внимателно предложенията на ГЕРБ, защото за мен всички предложения на ГЕРБ са такива, че да бъде

пак за фалшифициране на изборите не в онзи мащаб, разбира се, който сте го правили с печатани бюлетини в Костинброд, което сте го правили на всички избори, в които сте участвали от самото начало, още когато бяхте дълбока опозиция. В годините Вие осъществявахте това ноу-хау. И друго. Когато говорехте за възможността да се създадат преброителни центрове на определени места и да се носят там урните, знаете ли каква картина си представях? Картината от 2011 г., когато двама Ваши депутати носеха чувалите с бюлетините. Точно тази картина на мен така ми влезе в главата тогава, че си представих как Ваши депутати,

целите урни на определени места. И се притесних. Да, може да има нещо положително в една такава практика, но за Вас положителното е, с Вашите глави, Вие сте толкова увредени,

Моля за тишина в залата! Предстои дуплика на господин Вучков. Той ще отговори на репликите. Заповядайте, Уважаеми колеги, апелирам от тази трибуна да се изказват народни представители, които са чели проектите или поне които са чели действащия Изборен кодекс. Твърдението на господин Вучков, свързано с преброителните центрове, е едно от доказателствата за това, че освен че не е чел проектите, той не знае какви са действащите изборни правила. Уважаеми господин Вучков, ще Ви припомня, че въвеждането на преброителни центрове беше предизборен ангажимент на ГЕРБ, заявен през 2009 г. В резултат на това обещание преброителните центрове бяха въведени само като експеримент и се случиха в една община. При последващите промени в Изборния кодекс, включително тези, които правихме през зимата на миналата година, подобно предложение ГЕРБ не направи и такива текстове в действащия Изборен кодекс няма. ГЕРБ.) Само за частични избори, само при частични местни избори и експеримент в няколко общини през 2015 г. в местните избори! Нито дума за парламентарни избори преброителни центрове, нито дума за европейските избори с преброителни центрове! Няма такива текстове в действащия Изборен кодекс. Подобно предложение не се прави сега и от народни представители от ГЕРБ. Затова Ви моля в случаите, в които атакувате нашия проект за Изборен кодекс, не възразявам, но го правете от позицията на хора, които са се запознали с текстовете. Не знам и като не сте ги чели по какъв начин измерихте броя на същите членове в проекта за нов Изборен кодекс? Как, уважаеми колеги, с капкомер, с линийка, с кантарче? Как сметнахте тези 85-90-98-50-60%? Много Ви моля, нека да не говорим глупости от тази трибуна, да се съсредоточим върху същностния дебат,

Когато не можеш да възразиш по същество, се измъкваш с лични нападки или с общи приказки – това е старо правило. Дали съм чел или не – разбира се, че съм чел и проектите, защото това живо ме интересува. Познавам и действащия Избирателен кодекс. Стоя зад думите си, че проектът, който Вие сте предложили, може би бях неточен, не 80, а 90% преписва стария. Това го направихме с едни специални сравнителни таблици,

По отношение на регионалните преброителни центрове. Отново казвате каква е практиката и обвинявате, че не сме го предложили, а не възразявате срещу това дали трябва да ги има или не. Моята теза е, че трябва да ги има повсеместно – по този начин репликирам и госпожа Буруджиева. Такава е тенденцията по времето, когато ГЕРБ управляваше. Аз не съм имал законодателна инициатива тогава, но такава е тенденцията за разгръщане на тази практика. Според мен е крайно време тя да обхване територията на цялата страна за всички видове избори. 2009 г. замествах министър Цветанов и съм много в течение как се направи този експеримент в Бобошево, който беше положително оценен. Беше само на едно място, но след това практиката се разшири. ВУЧКОВ: Крайно време е тази тенденция, която се забеляза по времето на управлението на ГЕРБ, да обхване повсеместно цялата страна и всички видове избори. По този начин отговарям и на госпожа Буруджиева. Господин Павел Шопов – по отношение на номерацията. Вижте, според мен, отново аргументите Ви не са убедителни. Предварителното фабрично номериране на бюлетините е опасно, защото най-малкото на ниво секционна избирателна комисия ще се разбере кой как е гласувал, независимо от това, че вероятно след това бюлетината ще се запази без номер и когато се пуска в урната. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Това е опасно в малките населени места, където са най-големите нива на контролирания вот.

че чрез тази номерация ще се знае кой как е гласувал и така те няма да се докосват до своята вътрешна воля, а ще се подчинят на предварително вселен у тях страх. Това е моето изказване и дупликите срещу Вашите реплики. Благодаря. Благодаря, господин Вучков. Уважаеми колеги, пред мен има няколко списъка. Ще Ви предложа следната последователност, по която ще давам думата. Естествено, ако някой възразява, можем да променим тази последователност. Понеже правилникът ми позволява да редувам парламентарните групи след господин Вучков ще дам думата на господин Шопов, след това на господин Кирилов, госпожа Янева, господин Лазаров, госпожа Атанасова,

Господин Карадайъ сега даде знак, че иска да вземе думата. Той не е в предварителните списъци.

Считам, че е излишен спорът дали поправки в предишния Изборен кодекс или нов Изборен кодекс. Този въпрос беше решен от обществеността.

е нещо добро за правото, тук става въпрос може би за най-политическия закон. Досегашният Изборен кодекс, който работи малко, кратко време, беше изцяло компрометиран. Той стана символ на порочност, на това, на това, че е база за фалшифицирани, манипулирани и купени избори. Този Изборен кодекс, ако продължи да действа, би означавало, че ще действа фидосовщината. На фидосовщината трябва да се сложи край и той се слага с новия Изборен кодекс. е като предния. ПАВЕЛ ШОПОВ: Колкото до приемането му в последния момент, да, това е стара практика в Българския парламент. Предишният Изборен кодекс, въпреки заклинанието на предишните управляващи, също се прие непосредствено преди изборите през 2011 г. в тъмни доби. Спомняте си тук присъстващите, които са били в предишното Народно събрание, че по един буквално криминален начин предишният Изборен кодекс и така формулиран, че да предпостави и да осъществи базата за бъдещите фалшификации, които бяха направени неведнъж на базата на него. Това беше ноу-хауто на тогавашните управляващи. Ние от „Атака” още в миналото Народно събрание представихме 20 наши предложения, които твърдо поддържахме, поддържаме и сега при изработването на нов Изборен кодекс в различните форми, които Народното събрание излъчи за изработването му. Това са няколко групи, които ще се опитам да систематизирам и от които няма да дезертираме нито с една крачка, а ще продължим да ги поддържаме. Едната група от наши предложения е по отношение на това новият Изборен закон да гарантира практики против най-страшното явление за нас – фалшификацията на изборите, за което и друг път съм казвал, от ГЕРБ постигнаха небивали висоти. Аз като участник във всички избори от началото на демократичните промени в България мога да заявя, че преди това и сините, и ДПС, и БСП фалшифицираха избори между 3 и 5% на различните избори. Детска игра!

От 2011 г. след изборите за местни органи и държавна власт и за така наречен „президент”, неслучайно ние го нарекохме „избран с измама”,

фалшифицирането на изборите за Четиридесет и второ Народно събрание в едни гигантски и до този момент непостигнати размери. И само

но не в тези размери, в които планираше ГЕРБ да има – 136 депутати, в каквато връзка един от Вашите лидери е правил

по всевъзможен начин и в максимална степен фалшификациите било то с бюлетини, печатани в печатницата на Българска народна банка с поредни номера, било то с предаване на документите онлайн от изборните било то с машинно гласуване, било то с камери, поставени в изборните секции, но на това трябва да се наблегне и с други средства, които ние ще допълваме, ще разширим и между двете четения ще дадем съответно такива наши предложения, каквито считаме, че ще препятстват фалшификацията на изборите докрай.

Това за нас е гаранция против лобистки интереси, против участието в изборите по един организиран начин на една една партия, която е противоконституционна. Ясно е, че това е ДПС, която под строй извежда своите хора пред урните. На това може да се противодейства само със задължително гласуване, при което всички български граждани със своя вот да минимализират този ефект от противоконституционното съществуване на тази партия. Никой не бива да си въобразява и да счита, че ние ще се откажем и от друг принцип, за който винаги сме се борили и настоявали. Това е принципът за уседналостта. Заявяваме, че всякакви опити, най-вече от страна на ДПС, ще срещнат нашия твърд отпор в това отношение.

само в българските дипломатически и консулски представителства. Това, което виждаме, че става в близки или по-далечни страни, е било винаги голяма опасност за българската демокрация Това е друга тема, по която ние изключително ще настояваме и ще се борим – да бъде спазен и този принцип. Между двете четения ние ще направим своите предложения все в тази връзка, както и други полезни предложения, които имаме, които да гарантират честността на изборния процес и неговата демократичност. Заявявам тук нещо, което сме казвали и друг път. До този момент от всички партии, присъстващите в българските парламенти, които и сега присъстват, единствено „Атака” не е фалшифицирала и манипулирала Цачева.) Затова ние ще бъдем просто обективни в нашите предложения, в нашите настоявания и в тази наша борба. Вслушайте се в тези наши предложения.

Цецка Цачева.) Те са верният път към уж общия стремеж на всички ни, но виждаме, че някои ще продължат да настояват за точно обратното. Благодаря.

Уважаеми господин председател, прави впечатление по принцип, че се стараете стриктно да прилагате правилника. В случая мисля, че трябва да погледнете по-внимателно чл. 143, който гласи: „Председателят може да отстрани от едно или повече заседания, но не повече от три, народен представител, който оскърбява Народното събрание или държавния глава”. Току-що бяхме свидетели на това, което каза господин Шопов, че нашият държавен глава е избран с измама.

уважаван орган, който да е казал, че президентът е избран с измама. Затова Ви моля, приложете стриктно правилника и отстранете господин Шопов от заседанието.

онези неща, изброени в правилника, като указания. Освен това, не съм съгласен с Вашата констатация. Ако Вие не признаете изборите, както се оказа на последните избори, това означава ли, че обвинявате всички останали в измама? Не, сигурно не е така. Така че не приемам бележката Ви. Лично обяснение – господин Шопов. Господин Гуджеров, Вие за първи път сте в Народното събрание, в миналия мандат не бяхте тук. Ако бяхте тук, щяхте да видите там, където ние стояхме, издигнахме едни плакати за президента, когато той се кълнеше тишина! ПАВЕЛ ШОПОВ: Там пишеше, че президентът е избран с измама. Ние продължаваме да поддържаме тази наша позиция. Тази позиция, господин Гуджеров, е политическа позиция. Тя не е оскърбление

които може би са основателни, които може би не са основателни – кой знае, аз считам, че някои са неоснователни, аз не ги излагам по този начин. Но пак Ви повтарям, това е политическа оценка. В тази политическа оценка

Не сте участвали, сигурен съм, в печатане на бюлетини, каквито явно са били печатани и на онези избори, за да бъдат спечелени по онзи начин,